Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. Poslovnika u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen u pretince. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnosi na drugo čitanje. Zakon i amandmani se mogu podnosit do kraja rasprave. A raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav i Poslovnik i politički sustav. Izvješće ste primili na sjednice. Gospodin Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave, govoriti će u ime predlagatelja. Zahvaljujem gospodin predsjedniče. Pozdravljam vas i uvažene zastupnice i zastupnike. Kao što ste čuli, dakle 10. ožujka je bilo prvo čitanje. U Zakonu o udrugama mijenja se samo članak 13. stavak 3. odnosno briše se podstavak 3. Važećim Zakonom o udrugama, propisano je da statut udruge mora sadržavati i odredbe o izgledu pečata. Ovim nacrtom konačnog prijedloga zakona, predlaže se brisanje te obveze za udruge sa svojstvom pravne osobe, čime se provodi reformska mjera ukidanja upotrebe pečata iz poslovne prakse, odnosno provod zaključak Vlade Republike Hrvatske od 4. svibnja 2016. godine kojim je utvrđena obveza izrade odgovarajuće izmjene primjene propisa, kojima će se ukinuti obveza uporabe pečata. Provedbom ove reformske mjere doprinijet će se pojednostavljenju procedure koje u praksi zahtijevaju uporabu pečata, a u štedit će se i određena količina novca. Nacrt konačnog prijedloga zakona se razlikuje od onog prijedloga koji je bio na raspravi u Hrvatskom saboru 10. ožujka 2017. godine. Promjene ove zakonske odredbe neće zahtijevati promjene statuta udruga radi usklađivanja. Hvala lijepo. Hvala i vama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Imamo tri kluba koji žele raspravljati o tom pečatu i jedan zastupnik. Izvolite, prvi je gospodin Marko Šimić Klub zastupnika HDZ-a. Pardon. Prva je gospođa Ivana Ninčević-Lesandrić Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Ispričavam se. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice zastupnice i kolege zastupnici. Pred nama je Konačni prijedlog izmjene Zakona o udrugama. U prvom čitanju imali smo ovdje cijeli dan raspravu van teme, dakle cijeli dan smo raspravljali o radu i načinu poslovanja udruga. pričali o samoj temi izmjene ovog zakona zato ću vrlo kratko sada reći da mi podržavamo ovu promjenu kao i svaku drugu promjenu koja se tiče uklanjanja administrativnih prepreka jer upravo ova izmjena u zakonu jest ukidanje jedne u nizu od administrativnih prepreka. A mogu reći iz osobnog iskustva i u osnivanju udruga, a i u radu sa mladima koji su svoje inicijative htjeli realizirati kroz razne udruge, da upravo ova stavka u statutu gdje se opisuje izgled pečata čisto gubljenje vremena jel osobe ne znaju kakav sve pečat mogu kupiti i u trgovinama i u knjižnicama pa onda gube vrijeme vraćajući se nazad i ispravljajući stavke unutar statuta. Dakle podržavamo ovu izmjenu uklanjanja administrativne prepreke kao i svaku drugu koja će se naći u ovoj sabornici, a tiče se i za realizaciju raznih inicijativa kroz udruge kao poduzetniče ili obrtničke poduhvate. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Evo dok nas ima koliko toliko u Saboru želim samo pročitati jedan poziv za sutra. Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba, Kulturno društvo Bošnjaka, Hrvatski preporod i saborska zastupnica albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine Ermina Lekaj Prljeskaj pozivaju vas na obilježavanje 22. godišnjice genocida o Srebrenici. Naziv te manifestacije „Srebrenica 1995.-2017.“ sutra u 9,00 sati u Hrvatskom saboru u Maloj vijećnici naravno pozivamo i ja se pridružujem tom pozivu i pozivamo sve ne sve zainteresirane nego sve da dolaze sutra jer se radi o važnom obilježavanju. Drugi klub zastupnika, Klub zastupnika HDZ-a gospodin Marko Šimić. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je danas Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o udrugama koje je Vlada RH uputila u saborsku uputila u saborsku proceduru. Kao što smo čuli na samome početku u uvodu predlagatelja ovaj zakon u prvom čitanju bio je u raspravi u mjesecu ožujku ove godine. Tada smo imali nešto širu raspravu nego što su ove izmjene koje se predlažu u prijedlogu zakona o izmjenama zakona kako u prvom tako i u drugom čitanju jer za drugo čitanje ovaj konačni prijedlog zakona zapravo nije ništa izmijenjen naspram onoga koji nam je na saborske klupe dostavljen u prvome čitanju. Prema službenoj evidenciji u RH u 2014. godini registrirano je i postoji 52450 udruga što je jedna udruga na 82 stanovnika RH. Stoga vidimo da je problematika udruga i sve što je važno i vezano za udruge zaista i važno. i važno. U svojoj raspravi prilikom prvog čitanja dao sam nekakav kratak pregleda poimanja odnosno doživljaja udruge u društvu, njene definicije, uloge pravnoga okvira predloženu izmjenu zakona s predviđenim posljedicama, te zaključno stav Kluba zastupnika HDZ-a o ovom prijedlogu zakona. Udruge kao najbrojnije organizacije civilnog društva imaju višestruku ulogu u svakom društvu, one ravnopravno sudjeluju u izgradnji demokratskog otvorenog, uključivog, bogatog i socijalno pravednog, održivog te ekološki osviještenog društva, one su korektiv vlasti te veza između građana i javnog sektora. Temelj za osnivanje udruga i djelovanje udruga nalazi se u Ustavu RH u članku 43. dok je pravni okvir za djelovanje i organizaciju udruga postavljen Zakonom o udrugama. Naime, Vlada RH u Nacionalnom programu reformi 2016. u dijelu 4.2. lakši uvjeti poslovanja i bolja investicijska klima reformskog područja, smanjenje administrativnog opterećenja i troškova poslovanja poduzeća zadužila središnja tijela uprave da analiziraju propise iz svoje nadležnosti u kojem se ti propisi odnose na obvezu uporabe pečata pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu, profitnu ili neprofitnu djelatnost i to u upravnim, sudskim i drugim postupcima, poslovnoj komunikaciji i drugim radnjama koje te osobe provode. Slijedom toga utvrđene obveze izrade odgovarajuće izmjene propisa kojima će se ukinuti obveza uporabe pečata. Budući da je Zakonom o udrugama propisano da statut udruge mora sadržavati odredbe o izgledu pečata ovim se prijedlogom zakona predlaže odredba navedenog zaključka Vlade, a sve u cilju modernizacije poslovnih procesa uz istodobno podupiranje gospodarstva kroz operacionalizaciju stvaranje jednostavnijeg poslovnog okruženja u RH. Kako Kako je sam predlagatelj ovoga prijedloga zakona naveo u svom uvodnom izlaganju provedbom ove reformske mjere udruge sa svojstvom pravne osobe više neće imati obvezu propisivati u statutu izgled pečata čime će se doprinijeti uštedama u procedurama koje u praksi zahtijevaju uporabu istog. Još jednom napominjem da je ovaj prijedlog zakona samo dio iz paketa reformskih mjera koje bi trebale rezultirati višestrukim uštedama u javnom i privatnom sektoru u procedurama koje zahtijevaju uporabu pečata. Mjerenjem standard … modelom uz sklopu Akcijskog plana za smanjenje administrativnog opterećenje gospodarstva, izračunato je da je rasterećenje od gotovo 6 milijuna kuna na primjeru ukidanja pečata u procesu pokretanja poslovanja odnosno osnivanja 22 tisuće 970 jednostavnih društava sa ograničenom odgovornošću i društava sa ograničenom odgovornošću sa jednim osnivačem. Prema tome, da se mogu učiniti uštede ukidanjem pečata vidljivo je samo iz ovog primjera gdje se kazuje da je gotovo 6 milijuna kuna moguće da bi bilo ušteđeno da se ovakva mjera uvela u jednom od drugih područja Važno je reći da su u ovome zakonskome prijedlogu, odnosno konačnom prijedlogu zakona Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav te odbor za zakonodavstvo raspravili na svojim sjednicama te da su jednoglasnim odlukama podržali ovakav prijedlog, konačnog prijedloga zakona. Slijedom svega navedenoga na samome kraju valja istaknuti da će Klub zastupnika HDZ-a podržati ovakav Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o udrugama. Zahvaljujem. Hvala i vama. Sljedeći je ispred Kluba zastupnika HNS-a, gospodin Stjepan Čuraj. Zahvaljujem potpredsjedniče, štovani predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Dakako vrlo kratko s obzirom da je bila i opširna rasprava u prvom čitanju kako kolege kažu, Klub HNS-a naravno će podržati ovaj prijedlog. Ja sam samo ovdje malo bih volio istaknuti općeniti dio problematike. Dakle kolega je rekao da imamo preko 50 tisuća udruga. Ono što od tih 50-ak tisuća udruga treba napomeniti da gotovo 50%, odnosno preko 30% spada na sportske, 15% na kulturne. Ujedno i veliki dio proračuna se izdvaja upravo za te dvije. I ono što bih svakako volio ovdje istaknuti da se ide uvijek u razmišljanju da samo znanstvene udruge čine 1% ili 500-tinja udruga u Hrvatskoj koje godišnje iz državnog proračuna dobivaju oko 5, 6, 7 milijuna kuna. nevladinih udruga, jučer sam spominjao kod Izvješće o zaštiti potrošača, dakle u razvijenim europskim zemljama je puno veća njihova uloga i njihova bitnost i kod donošenja određenih zakona. lobiranja ali i kod same provedbe i zaštite naših građana. Tako da u tom smjeru i sigurno imamo izvješća i gledamo gdje najveći broj udruge upravo u najrazvijenijim dijelovima Hrvatske od grada Zagreba, Zagrebačke, Istarske, Zadarske itd., Krapinsko-zagorske, Varaždinske županije gdje je razvijen civilni sektor sigurno da je i to pokazatelj razvitka cjelokupnog gospodarstva same regije, mikro regije i samog prostora i da sigurno trebamo uvijek gledati što većoj diversifikaciji. I ponavljam još jednom, možda malo više obratite pozornost prema udrugama koje imaju, koje su sa ciljem istraživačkog i znanstvenog rada jer sigurno to je budućnost naše djece. Još jednom, Klub HNS-a će podržati ovu mjeru, odnosno prijedlog zakona. Hvala i vama. Ispred kluba SDP-a gospodin Gordan Maras. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Danas pred sobom imamo Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o udrugama. Drugim riječima, ukidanje pečata odnosno obveze izrade i izgleda pečata i statuta hrvatskih udruga. I kada imate ovakvu jednu mjeru, bez obzira što ćete podržati pitate se da li ste dio neke američke komedije ili se ovdje radi o ozbiljnim stvarima. Sjetimo se prošle godine u 5 mjesecu kada je bivši ministar gospodarstva, čini mi se da je godinu i 2 mjeseca prošlo od tada, slavodobitno a sa njime i premijer Orešković, ako se sjeća još netko tog gospodina, slavodobitno na sjednici Vlade je rekao da ukidamo pečate. Znači prošlo je godinu i dva mjeseca, i u firmama a sada vidimo evo tek sada se govori o udrugama, pečati nisu ukinuti. Znači jedna tako sitna stvar, a podsjetiti ću vas Hrvatska je jedna od 3 europske zemlje gdje sa pečatom morate ovjeriti svaku sitnicu, tako sitna stvar, nije ju moguće realizirati u godinu i 3 mjeseca. I onda riječ reforma i oni koji ih izgovaraju dosta često a zadnjih godinu i pol dana smo u Hrvatskoj tu riječ gotovo pa zamrzili zbog toga šta se iza nje ne krije ništa osim prazne fraze. Izgubi svaku smisao. I onda se pitate, evo sada čitam u Jutarnjem listu da Hrvatska ostaje bez Europske agencije. Pa kako može ovako neefikasna Vlada koja nije u stanju godinu i dva mjeseca riješiti pitanje pečata, kako ta Vlada uopće može sanjati, maštati o tome da će u Hrvatsku dovesti agenciju za lijekove ili Agenciju za nadzor banka, Europsku agenciju za lijekove i Europsku agenciju za nadzor banka? To je science fiction, mi ćemo ostati bez ičega, biti ćemo jedina zemlja EU koja na svojem sjedištu, koja na svojem teritoriju nema sjedište jedne europske agencije. Dok mi o tome razmišljamo i dok predsjednik Vlade Andrej Plenković osniva povjerenstva, to je inače jedna od specijalnosti, specijalka kako mi kažemo gospodina Plenkovića, osnivati povjerenstva, dotle, znači on osniva povjerenstvo koje bi trebalo razmisliti kako da dovede agenciju za lijekove u grad Zagreb ili u Hrvatsku, dotle su Helsinki, Lisabon, Stockholm, Beč, Dublin, Brisel i Barcelona podnijeli elaborate o tome koje su njihove prednosti, na koji način misle ugostiti odnosno sjedišta agencije imati na svojem teritoriju i koji su efekti od takve odluke Europske komisije. Znači dok mi razmišljamo o povjerenstvu, Europska komisija je dobila već elaborate, nabrojao sam ovdje 5, 6 zemalja koji su kandidati za sjedišta tih agencija i koje će neka od njih i dobiti te agencije. Hrvatska ih očito dobiti neće. I sad, netko bi se mogao pitati ovdje zašto Maras priča o europskim agencijama kad je tema Zakon o udrugama i pečat. Zbog toga šta se sve svodi na to, na efikasnost, sposobnost, okretnost, pa ako hoćete i hrvatske diplomacije koju je proteklih godinu dana vodio evo i kolega Miro Kovač ovdje u hrvatskoj Sabornici, u kojoj sada sjedi, da osigura Hrvatskoj poziciju koju bi trebala imati i da osigura hrvatskoj državi poziciju u EU-u koju bi trebala imati. Mi to ne možemo. Jer mi ne možemo promijeniti ni pečat u godinu i dva mjeseca. Zamislite kako sad netko tko ovdje iz Brisela ili EU-a gleda ove rasprave, kaže pa kako će hrvatska Vlada osigurati efikasnost i sve predispozicije da Europska agencija za lijekove ili bankarstvo, dođe u grad Zagreb, ukoliko nisu u mogućnosti provesti najobičniju reformu i ukinuti pečat u godinu i tri mjeseca. Pa ne želi se Europska komisija, EU, uopće kockati sa takvom mogućnosti da tako važne agencije na kraju ne zažive i da se ne ispune preduvjeti koji bi trebali biti da one dođu u RH. I zato nije čudno što u ovoj raspravi uopće spominjem taj primjer, jer moja nada i moja želja je ova Vlada konačno shvati da se mora raditi, da mora biti efikasna, da ljudi ne žive od pustih riječi i obećanja i junačenja pred Europom koja na kraju neće da ti ništa, jer ovo šta slušamo sad premijera Plenkovića na kraju će završiti tako da neće postići nikav rezultat, to je valjda svima jasno mada mi dajemo podršku, i Hrvatski sabor je dao stopostotnu oko stava vezanog uz arbitražu sa Slovenijom, ali kako bi rekao, ovo ne doživljava što gospodin Plenković sada govori nitko u Europi jer mi nismo u stanju u godinu i tri mjeseca ukinuti niti pečat u RH i to je ta brzina reformi kojom hrvatska Vlada predvođena HDZ-om i ostacima HNS-a, pokušava stvoriti privid da će nešto u Hrvatskoj napraviti. I zato mi ćemo podržati ovaj zakon, nemamo ništa protiv i mislimo da je to moglo biti riješeno u mjesec, dva dana, i da oko toga uopće nije trebalo biti ni spomena niti je to premijer Orešković na Vladi uopće trebao spominjati kao neki revolucionarni zahvat, ako da smo pokrenuli novu industrijsku revoluciju u Hrvatskoj ili smislili neke stvari kojima se ne bi postidio ni Nikola Tesla a kamoli da smo evo, recimo ukinuli pečat. Tako da evo Klub zastupnika SDP-a će podržati ovaj zakon ali dajte gospodo, pokrenite se. Napravite bilo što, nešto, sad neću čak reći napravite puno jer tih iluzija više nema, ja znam da neće napraviti puno, ali napravite bar nešto po čemu bi se mi u Hrvatskoj mogli ponositi i po čemu bi Europska komisija mogla reći, pa gle, mogli bi eventualno tamo u Hrvatskoj imati neku europsku agenciju jer ovako nećemo dobiti ništa. Osnivanjem povjerenstava koje bi sad trebali analizirati dok su drugi već malti ne, dogovorili gdje će ta agencija otići. Evo je mala digresija, nemojte se ljutiti, ali siguran sam da vi shvaćate da sam to morao reći ovdje jer ti problemi su oni koji muče Hrvatsku i hrvatske građane. Hvala vam lijepa. **Radin, Tko kaže da pečat ne izaziva kreativnost, taj laže, a gospodin Kovač vjerojatno će se nadovezati na to, ali ja puštam svakoga da se na kreativnosti ipak ovaj, važna je ljudska osobina. Izvolite. lijepa gospodine predsjedatelju na mogućnosti da repliciram. Ja sam pozorno slušao ono što je govorio kolega Maras i oduševljen sam bio vašim izlaganjem, hvala lijepa, inspirirali ste me, ne samo mene, nego i druge kolege i kolegice, ovdje, ali još imam neke stvari da razjasnim. Znači, nema što više Hrvatski sabor davati potporu ovoj priči sa Slovenijom, postoji hrvatski Ustav. Na temelju hrvatskog Ustava, članka 81. je donesen zaključak kojim je Vlada u obvezi bila postupiti na način da Hrvatska izađe iz arbitraže. Znači, kad bi se netko pojavio na hrvatskoj političkoj sceni, koji bi htio implementirati tu presudu, a nema ga nit će ga biti, na svu sreću imamo s vama konsenzus, i vi s nama, mi s vama, neće moći to napraviti. Zašto? Jer bi kršio hrvatski Ustav. Vrlo jednostavno, nema više nikakve potpore, stvari su jasne, postoji hrvatski Ustav, postoji Hrvatski sabor. Sabor mijenja, donosi odluku o mijenjanju granica, sabor je rekao svoje prije dvije godine, i svaka hrvatska Vlada i ova naša Vlada HDZ-a, mora na taj način postupati. Stvari su jednostavne. I na taj način braniti hrvatski suverenitet u Europi i u svijetu, a to znaju i kolege iz Europske komisije, to znaju i kolege iz drugih zemalja članica. Oni imaju pravo na svoje mišljenje a njihovo mišljenje u ovom slučaju nije mjerodavno. Oni ga mogu iskazivati, oni to čine s tim da moram iskreno reći da to nije baš neka tema koja dominira u međunarodnim odnosima. Ima puno važnijih tema za njih od spora između Hrvatske i Slovenije. Hvala lijepa. Vidite gospodine Kovač, ja sam mislio da barem vi ćete govoriti o pečatu. Odgovor na pitanje govori gospodin Maras. Molim vas, ako se možete nadovezati na pečat svi bismo bili jako sretni. **Maras, Gordan Ali sad je odgovor na repliku, a kako vi niste zaustavili repliku gospodina Kovača ja moram odgovoriti na ono što je on govorio. Tako da evo nemojte se ljutiti, meni je drago šta ja inspiriram gospodina Kovača jer to je i moja intencija. Jer ako ja inspiriram vas vi ćete biti bolji i Hrvatska će od toga imati koristi. Znači ja sam svoj dio ili pokušavam ga obaviti. Ali što se tiče ovoga što ste govorili meni je žao, možda nije tema koja je broj jedan na dnevnom redu. Ali poruke koje slušamo sada iz Bruxellesa nisu dobre za nas ili nas ne doživljavaju, ne mogu nas na ništa natjerati to je istina. Ali ja bih volio da takve poruke ne slušam. Volio bih da naša diplomacija pokuša amortizirati takve poruke. Ja sam se nadao da će premijer Plenković koji je u Bruxellesu kao doma, on tamo zna svakoga, sastaje se sa svima, vrlo je dobar prijatelj kaže sa većinom europskih pučana i ljudi koji vode Europsku komisiju, da napravi nešto. A ne da se ovdje junači, a onda tamo očito šuti. Gledajte, obilaziti Bruxelles radi dobrog vina i belgijskog sira i čokolade mislim da od toga Hrvatska nema neke koristi. Imala bi koristi kada bi premijer Plenković bio neki faktor i omogućio da ne slušamo poruke kakve slušamo proteklih dana iz Bruxellesa vezano uz arbitražu. To bih ja htio, a normalno da nas nitko neće prisiliti jer smo se jasno odredili prema tom pitanju svi zajedno u Hrvatskoj. **Radin, tema je Zakon o udrugama. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Hvala na napomeni. Pozdravljam uvaženog dopredsjednika, poštovane kolege. Tema je Zakon o udrugama odnosno promjene Zakona vezano uz pečat. Ja ću govoriti o udrugama, neću govoriti o Bruxellesu i o ne znam već čemu što sve nije govorio gospodin Maras. Kad govorim udruge zaboravljamo da sama riječ udruga znači udruživanje. Jako često danas imamo situaciju, da udruge služe kao jedan instrument samozapošljavanja. Ono što je još uvijek ostalo većini ljudi u glavi je udruga je skup građana koji se udružuje oko nekakve zajedničke ideje i uglavnom trebao bi volonterski raditi na tome. Danas neću reći da je to loše, međutim udruge ipak drugačije funkcioniraju. Udruga je jedan instrument samozapošljavanja. Tri čovjeka je dovoljno, tri OIB-a, skupština koja je stvarna, skupština koja je fiktivna se udruže i mogu reći da je zapravo u mnogo djelatnosti jednostavnije i lakše poslovati preko udruga, a puno teže preko tvrtke ili obrta. Tako da te nekakve rupe u zakonu, odnosno to koriste mnogi. Inače udruga u Hrvatskoj ima jako puno. Evo kolega je malo prije rekao 50 i par tisuća udruga u Hrvatskoj ima. Danas udruge zapošljavaju oko 20000 ljudi. Danas imamo raznih vrsta udruga. Imamo udruge, evo neki dan smo vidjeli ovdje jednu jako lijepu demonstraciju snage udruga koje su financirane iz državnog proračuna gdje nam …/Govornik se ne razumije./… iz ovoga Sabora se stave ručnici ispred Sabora i demonstrira se. Znači, udruge koje koje odrađuju jedan politički posao. Imamo brojne braniteljske udruge, ekološke udruge. Ali ja bih ovdje spomenuo i jednu vrstu udruga koje su još uvijek ono što bi udruge trebale biti. Imena udruga zove se Društvo prijatelja dubrovačke starine. Ja bih rekao, odnosno evo iskoristio ovu priliku kao zadnja rasprava na ovu temu da bi zapravo trebalo razdvojiti, razgraničiti udruge tog tipa koje su volonterske udruge, gdje su se ljudi, stotine ljudi udružili, uključili, učlanili bez ikakve financijske, znači bez financijskog razloga ne da bi dobili plaću, da bi se samozaposlili, nego da bi pomogli svom gradu. To društvo postoji već 50 godina ako se ne varam. I zahvaljujući tom društvu, toj udruzi građana Dubrovnik danas je ono što je. Dubrovnik je danas i UNESCO, znači zaštićen kao UNESCO-va baština i stotine milijuna kuna se godišnje preko te godine reinvestiraju u grad Dubrovnik i znači okolni prostor. Također moram reći ima i sličnih udruga drugdje u Hrvatskoj. Spomenut ću iz Šibenika Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac koje je nastalo upravo po uzoru na Društvo prijatelj dubrovačke starine koje radi na isti način. Tako da bih htio da kod budućeg Zakona o udrugama koji će sigurno doći na dnevni red da se vodi računa o ovome da postoje različite vrste udruga, neke koje isključivo služe kod samozapošljavanja, a drugdje postoji udruga baš od jednoga što bi udruga u svom smislu i značenju te riječi trebala biti. Ljudi koji su se okupili, koji su volonteri i rade za opće dobro bez plaće.

**Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine Zekanoviću. Slažem se sa jednim dijelom vaše rasprave, ali sa uvodnim dijelom se ne slažem. Znači, vi ste spomenuli i čak i kada čovjek misli da je to tako ne bi smio po meni iznositi ocjene da su udruge u Hrvatskoj način i oblik samozapošljavanja, jer to se može shvatiti kao da se protivite civilnom društvu. Niti jedna država u svijetu koja želi biti progresivna i napredna ne da ne bi smjela ograničavati ljude na taj način nego bi ih trebala motivirati. Znači, ja sam da što više udruga ima u Hrvatskoj, da se one bore za svoj interes, za svoje područje za koje su osnovane. Evo, danas sam sreo predsjednika Udruge za zaštitu životinja ovdje u Hrvatskom saboru, koji je vrlo aktivan po pitanju zakona koji smo imali sada nedugo raspravi u Hrvatskom saboru. Znači to je interes RH. Što više ljudi uključen u civilni sektor, koji će se boriti i razvijati civilno društvo. I to je nešto što se ja ovdje zalažem, a volio bi da se zalažete i vi. I svi ostali zastupnici u Hrvatskom saboru i zato nije dobro, nastupati iz pozicije, kao da je problem to što u Hrvatskoj ima 50000 udruga. Pa što ako ima, ne. Zašto ih ne bi bilo 100000? Pa što ako se zapošljavaju unutra ljudi? Znači da su našli neke izvore za svoj rad, da se bore za nešto, da ma to nekog smisla itd. Nadam se da se sad to neće nadovezati na ovo staro vaše protivljenje, nažalost i HDZ-a, doduše ovaj dio HDZ-a je otpao koji je bio tu najglasniji, Hasanbegović i Esih, da treba zabraniti financiranje udruga preko Vlade itd. To nije dobro. Hvala lijepa. Kolega Maras, evo ne znam jeste li me krivo razumjeli ili namjerno krivo govorite, ali evo malo ću vam pojasniti. Ja osobno sam osnivač dio udruge, volonter, imam 3000 sati volontiranja u udrugama. U moje udruge koje nisu bile na grbači državnog proračuna, kao udruge koje ste vi bogato hranili, kad ste bili u poziciji. One su u njih se uključilo oko 700 ljudi, znači radi se o volonterima. Ja jesam za civilni sektor. Ja sam radio u civilnom sektoru, ja znam što je civilni sektor i rekao sam da je legitimno i dobro i nije loše da se ljudi i zapošljavaju kroz udruge. Ali sam ipak htio reći, kad govorimo o udrugama i onome znači meritumu, udruga je skup građana koja se udružuje oko nečega i u startu je to bilo zamišljeno i davno prije i na zapadu i u Hrvatskoj kad je krenulo kao volonterska organizacija. Danas, ja bih htio da se to ipak razgraniči. Znači dvije vrste udruga. Udruga tipa, rekao sam, društva Juraj Dalmatinac u Šibeniku, udruga volontera, Društva prijatelja Dubrovačke starine u Dubrovniku, itd., udruga Radovan u Trogiru, npr. i udruge koje ipak u svojoj, znači, imate udruge evo vaše one udruge Platforma 112, Cesi, GONG, gdje imate udrugu 3 člana, znači udruga zapravo ne postoji udruživanje, a imate proračun od 10, 12 ili 15 milijuna kuna. Znači to je ono što sam ja rekao da je sporno.

Marija (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Cijenim to što ste me podsjetili da je pečat tema i slažem se s vama da zaista su u raspravama i kolege malo otišle izvan teme, ali budući da sam se javila za repliku, kolegi Zekanoviću, neću se direktno dotaknuti ni ja pečata, ali ću samo se nadovezati na ovo njegovo promišljanje oko vođenje računa. U budućnosti kada se bude radila nova izmjena ili novi Zakon o udrugama, zaista da se razlikuju neke udruge, jer moramo biti svjesni da postoje udruge, ajmo ih nazvati, hobističke udruge. Ali isto tako i udruge gdje se ljudi okupljaju, kao što su udruge invalida, gdje se ljudi okupljaju zbog ostvarivanja svojih prava, a zbog tjelesnih oštećenja koje imaju, a nisu ih birali i mislim da zaista nije pravedno da se te udruge nalaze u istom položaju i zbog različitih i problema koje onda imaju i ovakve udruge koje nisu hobističke u svom funkcioniranju jer su danas poistovjećenje sa svim ostalim udrugama i za njih vrijede ista pravila kao i za sve ostale udruge. Hvala lijepa. Hvala i vama. Prije nego što dam riječ gospodinu Zekanoviću, gospodin Maras je bio tražio povredu Poslovnika, ja nisam vidio, pa se ispričavam. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Ne bi se javio, ali ovo je izuzetno važno i molim vas da obratite pažnju na to gospodine predsjedniče, gospodin Zekanović je povrijedio čl. 238. govoreći određene neistine, ali lako za neistine, to možemo slušati, ali ovakav napad na civilno društvo, pogotovo na onaj dio koji je vezan uz osnovne demokratske standarde u RH, gdje on spomenuo vaše udruge poput Platforme 112, GONG-a, Cesija, kao da je to nešto što oni radi, usmjereno, politički a ne u korist društva, mislim da je nedopustiv. Evo, ja vas molim da to ne dopuštate u budućnosti. Ja znam da je gospodin Zekanović protivnog civilnog društva i da ga smeta kada se neki zalažu za liberalne stavove, koji nisu u skladu s njegovim svjetonazorom, ali mi živimo u demokratskoj zemlji i ti ljudi rade kvalitetan i koristan posao za naše društva. Ja vas molim da ih zaštitite. Hvala lijepo. Imamo i drugu povredu poslovnika, gospodin Zekanović. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** I ovdje se radi o točki 238. Kolega govori neistine i vrijeđa kolege, ovdje osobno mene vrijeđa, vi kažete GONG nije politički motiviran, odnosno to nije udruga koja se radi političkim angažmanom. A kad je bio referendum o braku, ta udruga, koja je to možda i nepristrana, ona je itekako zauzela jednu stranu. I to vašu stranu i bila politička instruirana od vas i zauzela je ono što ste vi rekli stranu. Znači radi se o udrugama koje imaju političko djelovanje. Htjelo vi to reći ili ne. Ali niste me čuli. Za razliku od vas, kolega Maras, ja imam tisuće i tisuće sati rada u udrugama. Vi imate 0. Vi u udrugama niste radili ništa, osim što ste kad ste bili na vlasti i slali novac i to je ta razlika. Ja sam za udruge, vi ste protiv udruga, vi ste za političke organizacije koje možete kontrolirati a nazivate ih udrugama. Tonovi su bili malo previsoki jer nije bilo vrijeđanja. I sada gospodin Zekanović, da odgovorite na …/Upadica: A ne možeš sad prije puta./… ne ne, ispričavam se moram dati riječ prije gospodinu Marasu. Takav je Poslovnik. Izvolite. …/Upadica se ne molim gospodin potpredsjedniče da me zaštite, 238. znači gospodin, pa da, mislim na ovaj način, neodgovoran i i ja bi rekao bez ikakvih argumenata govoriti nekome da nije radio da uopće nema pojma šta je taj radio u civilnom sektoru u životu, tu može onda bilo ko bilo šta izjaviti. Ja mogu izjaviti da ste vi iz stranke koja ne može dobiti dva glasa na izborima, šta je vjerojatno istina. Tako da nema HDZ-a gledali bi Sabor na televiziji. Toliko o tom vašem civilnom radu i civilnom sektoru i tome koliko vas ljudi podražava. Tako da molim vas nemojte vrijeđati, a da ne znate šta su drugi radili u životu, a vi sigurno ne znate šta sam ja radio u životu. Hvala lijepo. Zaštitit ću vas obadva. Niste digli, molim vas samo odgovoriti na to. … /Upadica se ne razumije./ … Hvala lijepa. Odgovorite na repliku. I onda je tražio vjerojatno stanku gospodin Pernar, ali

Evo samo bi kolegici kratko replicirao. Dobar ste izraz iskoristili hobističke udruge, to je možda ona riječ koju sam tražio. I stvarno treba razgraničiti, treba razgraničiti udruge koje se bave bave npr. osobama sa invaliditetom, djecom s posebnim potrebama, braniteljima s druge strane imamo stvarno udruge koje su hobističke gdje ljudi se kao npr. kulturno umjetnička društva, zborovi pa čak i sportske udruge, tako da bi to predlagatelju za buduće izmjene Zakona o udrugama jedna moja sugestija. Ipak moram gospodinu Marasu ovako malo se osvrnuti na njega jer je bila njegova zadnja, pa neka bude moja zadnja osim ako ne kaže povredu poslovnika. Gospodin Maras svi smo mi dio nekih političkih platformi i vi ste, i vi ste u SDP-u, da niste u SDP-u vjerojatno niko ne bi znao za vas. Ja sam član HRAST-a u koaliciji sam bio s HDZ-om, možda budem opet, možda ne budem. A vi kada izađete iz SDP-a nećete postojati

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pečat je u pitanju i ja ću samo o tome govoriti s obzirom da sam i u prošloj raspravi i u prvom čitanju rekao da baš i nisam voljan za tim da se ukida pečat jer elektronski pečat bi bio adekvatna zamjena za ovaj sada standardni i to bi bila nekakva ušteda kao što piše u obrazloženju. Mislim da pravni promet će biti opterećen sa puno gluposti koje će doći od onih koji su zlonamjernici i koji žele udrugama napraviti određene spletke. određene spletke. Nešto mora postojati što bi zamijenilo pečat u pravnom prometu ili elektronski ili bar kod ili nešto mora postojati što je drugačije od onoga što smo do sada u praksi imali. Vjerujem da moja udruga koja ima 35000 članova, koja ima 105 organizacija na terenu, 20 županijskih organizacija nije nikakva bezvezna udruga od tri člana. Ja sam za to da se u promjena u Zakonu u udrugama stavi da bar onoliko ljudi koliko čine upravna tijela bude članova udruge, a ne samo trojica. Nadzorni odbor, sud časti i predsjedništvo bi bilo adekvatno potrebama da udruga može funkcionirati na nekakvim pravnim … osnovama. Stoga mislim da se iako se ovo mijenja sada kao što se mijenja nije više obaveza u statutu opisivati izgled pečata. Udruge mogu i dalje koristiti pečat bez obzira što ga ne moraju u statutu upisati. One ga mogu u statutu staviti kao opisni i koristiti ga i dalje kako ne bi bilo onoga što se zna dogoditi da neko u ime nekoga podnese određenu primjedbu primjedbu i nekakvu spačku pa ured državne uprave lijepo zablokira rad udruge i ne može više funkcionirati zato što je netko dok se ustavi grafološkim vještačenjem i tko zna čime. Slažem se s vama kad pečata nema mogućnosti manipulacije su velike, to je dobra … dobra primjedba s tim da pečat daje još onu dodatnu važnost ja bi rekao. Dokument je malo važniji kada ima taj pečat tako da ja mislim da svi oni koji ga koriste i koristit će ga i dalje jer pečat ponavljam ima neku simboliku kao takvu. Što se tiče broja članova, pa tako je, to je ključno, ako udruga ima što ste vi rekli 35000 članova ma ne može se ona mjeriti sa platformom 112 udruga koja zajedno ima 90 članova jer su svi u svim udrugama. I onda se nastupa kao ispred 100 udruga, a zapravo ima 90 ljudi. Znači jako bitan i kod natječaja jedan element treba biti i broj članova udruge. Znači ne može biti udruga od tri člana isto kao udruga od 35000 članova ili koliko već. Hvala.

Završnu riječ u ime predlagatelja uvaženi državni tajnik gospodin Darko Nekić. Izvolite. **Nekić, Darko** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Htio bih ovu prigodu iskoristiti da zahvalim svim klubovima koji su najavili podršku ovoj izmjeni zakona i svim zastupnicama i zastupnicima. Možda se čini da je ovo mali kotačić sa ukidanjem pečata i naše će ministarstvo uskoro doći ovdje u ovaj Visoki dom sa nekim novim reformskim mjerama a uvjeren sam i još, više sa više reformskih mjera i Vlade RH. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženom državnom tajniku gospodinu Nekiću. S ovime smo iscrpili sve rasprave. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo o ovoj točki dnevnog reda kada se za to steknu uvjeti. Pređimo na drugu točku dnevnog reda: - Konačni prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o udrugama, drugo čitanje, P.Z. br. 98 Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. Poslovnika u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen u pretince. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnosi na drugo čitanje. Zakon